Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Damir

Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvaženi zastupnik Tomislav Tomašević.

Sljedeća točka dnevnog reda je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 28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 Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik Željko Uhlir. Izvolite. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, dame i gospodo, saborski zastupnici. Važećim Zakonom o građevnim proizvodima uređeni su sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupci prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, a sve ovoga usklađeno sa Uredbama Vijeća Europe, i druga pitanja za stavljanje na tržište i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda. Promjene u europskoj regulativi, ovoga, uvjetuju i izmjene ovoga našega Zakona, pa tako i ovaj puta direktna povod i posljedica jesu, ovoga, izmjene to jest donošenje dvije nove Direktive, jedna iz ožujka 2019.-te, a druga iz lipnja 2019.-te godine, i također praćenjem provedbe postojećeg pravnog okvira za građevne proizvode utvrđena je potreba propisivanja produženja roka izdanih hrvatskih tehničkih ocjena za građevne proizvode. Ovim Zakonom osigurat će se mogućnost donošenja Pravilnika kojim će se urediti postupak utvrđivanja jesu li građevni proizvodi u neusklađenom području a koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu naše države, zakonito stavljeni na tržište države članice iz koje se distribuiraju jesu li javni interesi Republike Hrvatske adekvatno zaštićeni u tom dijelu. Također osigurat će se i Izjava o međusobnom priznavanju kao i dokumentacija i informacije koje proizlaze iz Uredbe donešene, i sve skupa mjere za smanjenje nezakonitog stavljanja na tržište građevnih proizvoda iz neusklađenog područja. Ukratko, ovaj Zakon se, ovoga, predlaže donijeti po hitnome postupku upravo zbog prijenosa i uvažavanja dvije Uredbe koje su stupile na snagu u 2019.-oj godini. Ovaj Zakon je prošao notifikaciju Europske unije, takozvanu TRIS notifikaciju, zadobiveni su određeni komentari, na te komentare je uspješno odgovoreno, provedena je javna rasprava, suglasnosti svih tijela državne uprave i Vlade Republike Hrvatske prije donošenja u ovaj Hrvatski sabor. Za ovaj Zakon nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Ostanite imamo nekoliko replika. Prvi je uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Evo govorimo o europskim direktivama, notifikaciji građevinskim proizvodima, a vi ste u ministarstvu postavljao sam cijeli protekli mandat gdje vaše ministarstvo ne poštiva zakone RH niti direktive EU. A vi A vi ste tome svjedoci da sam upozoravao da, ne upozoravao nego pisao, govorio, predlagao zakone, zakonske izmjene da teleoperateri postavljaju bazne stanice građevine gdje god im padne na pamet kršeći zakone. Tako imamo slučaj na Radošću u Sinju, na pekari u Sinju, Splitu gdje god dođete u Stobreču, u Kaštelima postavljaju bazne stanice bez ikakvih dozvola. 90% gdje im padne na pamet na bolnice, vrtiće i na štetu naših građana. Imamo i rješenja na Radošću kod Sinja da se uklone bazne stanice, četiri puta su upozoravani, bazne stanice stoje. Pa vi predstavljate ministarstvo koje krši zakon da bi pogodovali stranom operateru, pa mi odgovorite na ovo pitanje. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Izvolite odgovor. **Uhlir, Željko** Zahvaljujem. Ovo je više komentar nego pitanje bilo jer u odnosu na ovaj zakon bazne stanice nemaju dodirne točke. Ono što se tiče vašeg komentara se odnosi prvenstveno vjerojatno na Državni inspektora, a ne na Ministarstvo graditeljstva, ali svakako u vezi ovog zakona nema dodirne točke.

da se kontrolira zakon i donošenje zakona, da se bazne stanice postavljaju gdje im padne napamet teleoperateri, a on tvrdi da je van teme. Pa šta ćemo mi raspravljat s vama o temi i europskim direktivama kada jedino u EU teleoperateri rade šta god žele, imaju najveću dobit i profite, a našim građanima je ugroženo zdravlje, niko ne kontrolira, a naravno i prostorni planovi. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Državni tajniče. Dobro je da ovakav zakon imamo u raspravi, dobro je da ne samo da se usklađuje sa direktivama EU nego daje odgovore na određena pitanja. Mene zanima koje je dosadašnje iskustvo u ministarstvu odnosno da li imate podatke o ovom velikom polju neusklađenosti, da li je nešto došlo u upotrebu RH, da li se s tim imalo problema? inspekcija je otišla u Državni inspektora, ali ja mislim da imate dobru suradnji i dobre podatke s terena, da li je tu zaista bilo problema kada su u pitanju građevinski proizvodi? Hvala lijepo. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Nije evidentirana problematika, a ovo što se sada dešava, što je predmet ovih izmjena zakona je zapravo pooštravanje stavljanja građevnih proizvoda na tržište i donošenje potpuno novog pravilnika koji do sada nije postojao. Posljednja replika uvaženi zastupnik Branko Bačić. a nisam, o tome sam vas propustio pitati u ranijim promjenama zakona. Naime, mi ovim zakonom mijenjamo Zakon o građevnim proizvodima koji se odnosi na postupanje i stavljanje na tržište građevnih proizvoda koji se odnosi na neusklađeno područje. Inače … stanju na tržište ako možete pojasnite mi kako Hrvatska kontrolira prati stavljanje na tržište građevnih proizvoda koji dolaze iz trećih država? Dakle, ne govorim o državama članicama EU, ne govorim o usklađenom području koje se odnosi na

Građevni proizvodi koji dolaze iz trećih zemalja odnosno izvan EU moraju imati deklaraciju proizvoda koja je u skladu sa europskim uredbama i ukoliko nemaju takvu deklaraciju odnosno CE oznaku ne mogu se koristiti u našim zgradama odnosno u građevinama. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Nemamo više replika možemo na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, Odbor za zakonodavstvo i prostorno uređenje i graditeljstvo? Ne. Otvaram raspravu. Prva za raspravu se prijavila uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš Klub zastupnika IP, Pametno i GLAS.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Državni tajniče. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, prvo i drugo čitanje odnosno piše Konačni prijedlog, to znači inače kada su oznake PZ odnosno usklađenje sa određenim uredbama vezane uz EU tada zaista zakon ima mogućnost da budu u prvom i drugom čitanju. Inače se to u prošlom sazivu Sabora su bile iznimke, nadam se da će i u ovom sazivu Sabora to jednako biti iznimka, ali bez obzira na to mi ćemo u Klubu zastupnice Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a podržati ovaj zakon. Podržat ćemo iz nekoliko razloga, dakle riječ je o tome da su određene stvari na razini EU pooštrene i obzirom da su tamo pooštrene tada i mi u svoje zakonodavstvo to ulazimo, to ugrađujemo. Ono što je važno za reći i naglasiti, građevina je jedna specifična grana, ona je prva koja osjeti recesiju, ali je nekako i prva koja osjeti i da se iz te recesije izlazi. Uvijek neka neprilika može stvoriti priliku. Neprilike koju je Grad Zagreb imao, ozbiljnu nepriliku sa potresom koji je bio pred više od 6. mjeseci, može se stvoriti za priliku koja može zaista građevinski zamah u Gradu Zagrebu potaknuti i da se i to očita vezano uz građevinsku operativu. Meni je žao što tome nije tako, što ide sporo, što će se sporo i nastavljati, ali to je odluka vladajućih, pa će oni za to jednog dana i odgovarati odnosno imati priliku objašnjavati zašto su se za taj model odlučili. Industrija građevinskih proizvoda je izuzetno važna industrija. Jedan od velikih zamaha koji je bio je bio vezano uz energetsku učinkovitost. Moram vas podsjetiti kad su krenuli projekti energetske učinkovitosti tada, a krenuli su pred jedno 5-6.g., tada vi na prostoru RH čak niste imali ni dovoljno građevinskih firmi koji, koji su se mogle s tim baviti. A jednako tako kad je riječ i o građevinskim materijala jer tad ste zaista imali problem nabaviti određene materijale, pa se je čekalo do 3-4 mjeseca da uopće oni dođu. Sva ova priča koja je 2020. došla sa Covidom, al 2020. još traje, pa ćemo vidjeti kako će to završiti, je napravljeno nekoliko stvari. Prva stvar je napravljeno to da zaista kad je riječ o građevini dio ljudi koji je danas radilo u nekim drugim zemljama EU će biti na raspolaganju i moći će tu raditi, a dio, a vezano i uz industriju industriju građevinskih materijala odnosno građevinskih proizvoda zasigurno će potaknuti i reći da bi sve zemlje morale ipak voditi računa da dio toga bude i na njihovom vlastitom području. Ovdje ovim zakonom o kojem je riječ se zapravo utvrđuje kako se, kako je riječ sa proizvodima koji se nalaze u tzv. neusklađenom području. Mi često u parlamentu ovom svom imamo neke zakone koji se mijenjaju i dopunjuju i onda imamo i neke zamjerke i kažemo ček malo zašto toliko zakona zakona mijenjamo i dopunjujemo, a ovo je prilika kad se i EU svjesna činjenica koja ima, odlučila jednako tako pooštriti neke stvari odnosno neke stvari definirati, pogotovo kad je riječ o ovom neusklađenom području i omogućiti da svaka zemlja zaista vodi računa o tome kakvi će građevinski proizvode odnosno ugrađivati, građevinski materijal ugrađivati u svoje zgrade. Ono što mora biti interes nas svih, a sigurna sam da je interes nas svih da ti građevinski proizvodi zaista odgovaraju regulativi RH, da kroz njih štitimo prvo i osnovno zdravlje naših sugrađana odnosno svoje zdravlje i sve ostalo. Vidjeli ste, imali smo prilike vidjeti što je tema klimatskih promjena i tema Zelenog Europskog Plana. Između ostalog u tom Zelenom Europskom Planu je veliki dio i za nove materijale, korištenje novih materijala, veliki naglasak je u tome, zaista trebamo voditi računa, a to o recikliranju postojećih materijala. To znači da se postojeći, kad se ruši nešto, postojeći betoni, postojeća opeka, postojeći materijal, dakle sve ono što je prihvatljivo s aspekta zaštite okoliša, reciklira, da se od toga stvaraju neki novi proizvodi. Ja sam sigurna da je to jedna od prilika koju Hrvatska bi trebala prepoznati da zaista sve ono što je danas ugrađeno, a što je ugrađeno, što su, što je s aspekta zaštite okoliša prihvatljivo da se to koristi kroz proces za nešto novo. To se je prvo počelo odnosno jedna od prvih stvari koje smo vidjeli da se koriste, to su bili vezano uz određenu galanteriju i opremu u cestama, onda smo iza toga vidjeli da se, da se frezao asfalt, pa da se onda koristio za nešto novo. Dakle, ako se mogu koristiti odjeća u novoj proizvodnji i od postojeće odjeće stvarati nova odjeća, to je još jednostavnije kad je riječ o toj toj jednoj vrlo, vrlo značajnoj industriji građevinskog materijala odnosno građevinskog proizvoda gdje mi niz neprilika koje smo imali trebamo od toga stvoriti priliku. Jedan od posebnih naglasaka kad je ovdje u obrazloženju ovog zakona onda se govori i kad je riječ o građevnim proizvodima, da je vezano uz ovaj zakon i Pravilnik koji će biti donešen da sada ja to ne prepričavam, ali kaže od značaja je istaknuti da se time ujedno pojednostavljuje i održavanje i rekonstrukcija građevina. Potres koji je zadesio Grad Zagreb je ukazao na nekoliko stvari. Jedna od stvari je to da se prema imovini vlastitoj, i zajedničkoj trebamo odnositi odgovorno, ne samo u smislu da se ona osigura nego i u smislu da ju morate kontinuirano održavati, da kao što svoj stan održavate tako da morate održavati i zajedničke dijelove zgrada, da su ti zajednički dijelovi zgrada i vanjska omotnica, a i krov, pa i podrum i da tu treba stalno ulagati i zaista voditi računa. A budući da je ovdje navedena i rekonstrukcija, dosta zgrada u Gradu Zagrebu će nakon potresa biti potrebno rekonstruirati. Rekonstruirati sa novim znanjima, novim materijalima i na novi način. Kad je riječ o materijala zaista Hrvatska treba se prema tome odgovorno ponašati. Ja znam niz slučajeva kada je, pogotovo u onom periodu kad je Hrvatska tek ušla u EU, probalo se je iz različitih trećih zemalja, pri tom su treće zemlje i neke susjedne zemlje, i uvozio se je građevinski materijal vrlo sumnjiv i to se relativno brzo zaista rješavalo. Rješavalo se o tome da su oni trebali dobiti posebnu oznaku, da su morali odgovoriti na sukladnost europskim normama odnosno standardima koji je i očito svojim iskustvom koji ima se Europska unija odlučila nekako bih rekla postrožiti odnosno pojačati određene okvire kada je riječ o građevinskom materijalu. I izuzetno je dobro da se je i Hrvatska tome vrlo brzo pridružila iz jednostavnog razloga što interes nas svih treba biti da se u zgrade odnosno u kompletnoj građevinskoj industriji koristimo što kvalitetnije materijale i građevinske proizvode s pretpostavkom da zaista nismo dovoljno bogati da to radimo više puta odnosno da koristim onu uzrečicu „nisam dovoljno bogat da kupujem neke jeftine stvari“. Ovdje čak nije riječ o jeftinim stvarima nego je riječ o građevinskim materijalima koji su u tom trenutku najprihvatljiviji i pri tome moramo voditi računa o zaštiti naših građana i o zaštiti prirode i okoliša, a da ne govorim da su i klimatske promjene nešto o čemu moramo voditi računa. Mi smo mala zemlja, ima nas 4 milijuna stanovnika. Ali da svatko od nas napravi nešto malo vezano uz klimatske promjene napravili smo svi zajedno nešto puno. Hvala lijepo. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta uvaženi zastupnik Davor Dretar.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo nas ovdje još jednom u jednom hitnom postupku kao što eto uostalom imamo i mnogo prijedloga izmjena, dopuna pa ih po po hitnome postupku usklađujemo sa europskim direktivama odnosno normama. No ja sam evo ovdje donio i nekoliko izvadaka iz jednog dokumenta koji je jedan od temeljnih dokumenata Ugovora o funkcioniranju Europske unije tj. jedan od temeljnih dokumenata Europske unije same. Samo da vam ukratko iscitiram članke 34., 35. i 36. pa kasnije ću to pokušati i nadam se da ću uspjeti i obrazložiti. Članci 34., 35. govore da količinska ograničenja uvoza odnosno izvoza i sve mjere sa istovrsnim učinkom jesu zabranjeni među državama članicama. Dakle, jasno je moramo fer igrati. U članku 36. spominje se da se ipak ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe itd., itd. i međutim da te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine među državama članicama. Zašto ja vas sada ovdje ustvari maltretiram sa ovim suhoparnim dijelovima članaka Ugovora o funkcioniranju Europske unije? Naime nama je u Domovinskom pokretu kristalno jasno da smo članovi jedne velike europske obitelji. To smo htjeli. To smo eto i zaslužili na koncu konca i naravno da smo dužni poštivati sve ove odredbe i tržište svih roba, pa tako i građevnog materijala o kojem danas ovdje govorimo držati otvorenim za sve države članice bez restrikcija te naravno i za one one koje nam dolaze izvan zemalja Europske unije. No dozvolite da ja malo sanjarim. Ja jako volim sanjariti i da razmišljam o gradnji jedne kuće, jedne stambeno-poslovne zgrade ili nekog objekta za što nam je potrebno naravno jedna lijepa hrpa građevnog materijala. Prvo naravno nakon što riješimo papirologiju, moramo iskopati jednu veliku rupu koja se zove temelj. E sada, ja bih volio da na to gradilište dođe jedan kamion proizveden recimo u Vinkovcima, da građevinska mehanizacija bude recimo proizvedena u Čakovcu ili u Gospiću, pa da onda ti svi naši radnici dobro plaćeni krenu raditi. Pa onda recimo koriste ovdje neke građevne materijale proizvedene ovdje kod nas u Hrvatskoj. Na žalost, ja kroz ove svoje kratko obraćanje želim reći da smo duboko zabrinuti nad činjenicom da proizvodimo nešto malo građevnih materijala i to možda onih najjednostavnijih. Dakle imamo asfaltne baze, imamo nešto cementara, nešto betonara a i one su nam na žalost uglavnom u stranome vlasništvu, imamo na žalost i sada priliku kolegica Mrak Taritaš je govorila o energetskoj obnovi, ja sam prije 10-tak godina provodio energetsku obnovu na svojoj kući ili kako bi kolokvijalno rekli radio sam fasadu tzv. stiroporku. Primijetio sam da gotovo ništa kada sam dobio ponudu od izvođača radova gotovo ništa nije proizvedeno u Hrvatskoj. Čak niti oni smiješni mali plastični šarafići pomoću kojeg se stiropor ploče pričvršćuju za samu stjenku kuće nisu proizvedeni u Hrvatskoj. Boje, lakovi, žbuke, što ja znam što sve ne sve vam to dolazi izvana. Kako ćemo provesti program energetske obnove ako ćemo svu robu, sav građevni materijal kupiti u nekoj drugoj državi? Što smo učinili? Eto spomenuli smo ovdje i obnovu Zagreba koja će po nekim procjenama koštati 42 milijarde kuna. Dakle više od 5 i pol milijardi eura. Dobro, dobit ćemo možda te novce, posudit ćemo te novce, kreditirat će nas Europska unija. Ali samo da bismo ponovno te novce odnijeli van zato što ćemo kupiti robu proizvođača iz drugih zemalja. Dakle, dozvolite mi da ja evo malo sanjarim da kada gradimo hrvatske kuće, hrvatske zgrade, hrvatske muzeje, hrvatska kazališta, što god želimo da koristimo hrvatski proizvod, da koristimo hrvatsku ciglu, hrvatsku crijep, cement. Evo recimo i neki dan sam morao promijeniti utičnicu u kući, jednostavno je stara, istrošila se. Nemamo više hrvatskog proizvođača pravog, velikog, ozbiljnog proizvođača elektro-materijala. Imali smo nekada jednu Elku koja je radeći u 3 smjene izvozila 60% svoje proizvodnje po cijelome bijelome svijetu. Danas na zagrebačkom Žitnjaku tamo gdje je nekada stajala Elka sa 3 i pol tisuće radnika raste korov visine 2 metra, a mi u hrvatskim trgovinama kupujemo uvoznu robu, ponekad iznimno sumnjive kvalitete. Ne smijemo zaboraviti niti još jedan aspekt tako olakog pristajanja na uvoz. Jesmo li točno sigurni da je ono što ugrađujemo u naše kuće, tamo gdje će dolaziti naša djeca, naši studenti ili bilo tko zadovoljavajuće kvalitete, naravno tu je poštovani gospodin državni tajnik, te sve državne inspekcije koje će vjerujem po slovu ovog Zakona odnosno Prijedloga izmjena i dopuna Zakona provoditi potpunu i pravičnu kontrolu i toga jer naravno ponekad kada se sjetimo slučajeva u Zagrebu, Vrbani III kada smo vidjeli da je došlo do problema sa opskrbom pitkom vodom odnosno da je čak ta pitka voda u kućanstvima bila i neću, neću, reći otrovna, ali ozbiljno zagađena, zbog čega?, zato što su bili neki problemi sa kanalizacijskim odnosno vodovodnim instalacijama i cijevima. to vam je otprilike to, još kad onda uspijete tu kuću napraviti, trebalo bi unutra nešto i staviti, da vam ne kažem da i dalje uporno i veselo siječemo hrvatske šume, izvozimo trupce u zemlje Europske unije i onda od tamo kupujemo namještaj, ponekad čak i iznimno skup, eto to je još jedna nepravda koja plače do neba. No, uglavnom svjesni smo da je ovo prilagođavanje normativima Europske unije i Domovinski pokret će se ipak još malo konzultirati, pa ćemo vidjeti kao ćemo se ovdje postaviti, hoćemo li biti suzdržani ili podržati ove izmjene i dopune zakona. U slučaju da i budemo suzdržani, ne zato što bi ovdje glumili nešto, nego jednostavno zato što smatramo da dozvoljavamo ili ako ništa drugo barem ništa ne činimo i gledamo propast domaće industrije i građevnih materijala, gledamo kako buja uvoz, a znamo kako uvoz katastrofalno djeluje na gospodarsku bilancu svake zemlje. Domovinski pokret naravno zna da smo dio golemog i ravnopravnog tržišta Europske unije, razumijemo i da je prošlo vrijeme državnog intervencionizma u gospodarstvo, naravno ja ovdje ne zagovaram da država otvara da država otvara trgovine, naravno država je oduvijek bila loš gospodar, to svi dobro znamo, ali pozivam vas na povoljnije zakonske i financijske okvire kako bismo hrvatsku proizvodnju podigli iz pepela, pa onda jednoga dana lijepo sagradili hrvatsku kuću od hrvatskog materijala i u njoj sjeli i pojeli hrvatski ručak na hrvatskome stolu. Hvala vam lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Zvone, Zvane Brumnić.

pokušat reć' ovdje nije problem Europske Direktive, ona se, koliko sam ja shvatio tajnika Ministarstva već primjenjuje, to što mi ovdje raspravljamo o tome ne znači ništa, mi ćemo ju primjenjivat. Ono što je ovdje problem na koje je ukazao gospodin prije mene je ustvari stvaranje okruženja. E sad nešto malo o tom stvaranju okruženje. To stvaranje okruženje je ustvari ono što je zadatak politike i onda krenemo od toga da danas po hitnom postupku raspravljamo o ovome, po hitnom postupku ćemo glasati, a što je ovdje hitno?, hitno je to da je danas 30.09.2020. a da je ova europska Uredba o uzajamnom priznavanju roba koje se zakonito stavljaju na tržište u drugoj članici Europske unije donesena 19. ožujka 2019., to vam je razmak od godinu i pol dana. Sama primjena ove Odluke, znači od kad je i mi primjenjujemo je u stvari od 19. travnja 2020.-te, dobrih šest mjeseci ju već primjenjujemo u državi, i onda se postavlja pitanje što smo čekali?, što je čekalo Ministarstvo?, što je čekala Vlada da ovu Uredbu nismo preuzeli?, a moramo je preuzeti, nije uopće sporno da je treba preuzeti jer je ova Uredba dobra, ova Uredba daje onima koji grade odnosno koji kupuju proizvode veću sigurnost, veću ujednačenost kvalitete i čovjek bi rekao bolju zgradu u budućnosti, odnosno građevinu. Ali ono što je problem nas ovdje u Hrvatskom saboru je ustvari činjenica da mi ne znamo što hoćemo, mi kao društvo preuzimamo dobre regulative, ali ne stvaramo okruženje, i to ne stvaranje okruženja ustvari uništava, s jedne strane našu proizvodnju, a s druge strane uništava, ja bih rekao okoliš, jer kad pogledate sve Europske Direktive koje se u zadnje vrijeme u Europi donose, one pokazuju da oni koji to donose u Europi znaju kuda idu, da oni znaju što žele u svojim zemljama i oni žele ustvari jednu cirkularnu ekonomiju, jednu ekonomiju koja dovodi do toga da proizvod koji proizvedete znate kako ćete ga koristiti na optimalan način i kako ćete ga u budućnosti, ajmo reći baciti ili staviti u otpad odnosno što ćete s njime napraviti. E to je ono što Hrvatska ne zna, to je ono o čemu Hrvatska ne razmišlja. Na pitanje na Odboru, tajnik Ministarstva je rekao „time se ne bavi ovaj Zakon, time se bavi neki drugi Zakon“, dobro, taj drugi Zakon nemamo ovdje, o tom drugom Zakonu ne razgovaramo, strategiju nemamo, mi ćemo donijeti ovu Direktivu jer je treba donijet, dobra je, ali ponovo, kao što sam govorio prošli put kada smo preuzimali Direktivu o Internet trgovanju da nismo stvorili okruženje da naši proizvođači ovdje mogu preko Hrvatske pošte kvalitetno trgovat odnosno isporučivat svoju robu van, tako isto sad u ovom slučaju govorim mi ne znamo što ćemo. Mi ćemo preuzet dobru direktivu, mi ćemo kupit kvalitetniji proizvod iz Europe jer će to ova direktiva nam omogućit, ali ono što smo mi zaduženi napravit, a to je stvorit okruženje našim proizvođačima i našim potrošačima da mogu sudjelovat u tržišnoj utakmici, nećemo napravit. Ovdje nemam što drugo pozvat nego na pamet vladu odnosno ministarstva da sjednu, razmisle koji su naši ciljevi i da kad preuzimamo ovakve direktive da onda uskladimo sve segmente zakonodavstva. Ovdje smo godinu i po dana čekali, ja ne mogu vjerovat da u godinu i po dana jedan dobar ministar, tajnik ministarstva ili dva ministra, dva tajnika ministarstva nisu uspjela uskladiti regulativu i doć pred ovaj HS sa sa cjelovitim rješenjem. Završit ću sa onime što je rekla gđa. Mrak-Taritaš, kaže nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino. Ne nisam dovoljno bogat da svaku stvar radim 3-4 puta košto mi radimo. Hvala lijepo.

reći da u ovom zakonu se ne može baš nešto puno raspravljati budući da, iako je rečeno da se ovdje usklađujemo sa direktivom, a zapravo se usklađujemo sa uredbom. A kada se usklađujemo sa uredbom, inače uredbe imaju i mogućnost da budu direktno primjenjive, međutim nekad je potrebno ipak, ipak napraviti neke zakonodavne izmjene kako bi se, kako bi se bolje primijenile i u tom smislu tu nemamo šta previše raspravljati i razmišljati budući da trebamo to nekako prenijeti u zakonodavstvo. Ono što isto tako moram reći, a doista mi nije jasno budući da je uredba usvojena od strane Vijeća EU, Vijeća EU, zapravo ne Vijeća Europe, kao što se isto često pogrešno govori u raspravi, u ožujku 2019.g. kao što je već spomenuto prošlo je godinu i pol, ali i to mi je manji problem. Ono što mi je puno veći problem i što me doista frustrira, a mislim da o sadržaju ovog, ovih izmjena zakona nemamo šta previše raspravljati budući da, doći će do kvalitete, standardizacije kvalitete građevnih proizvoda. To je vjerujem svima u interesu, iz perspektive kvalitete i standardizacije, pa čak i sprječavanja nekakve nelojalne konkurencije za hrvatski građevinski sektor budući da posebice kad govorimo o ovim neusklađenim područjima odnosno zemljama, trećim zemljama koje stavljaju svoje građevne proizvode ha hrvatsko tržište, lako dođemo do nelojalne konkurencije i vrlo upitne kvalitete tih građevnih proizvoda koji onda, kažem, na nelojalan način građevnoj proizvodnoj industriji Hrvatske isto tako konkuriraju. To se pokušava spriječiti upravo sa ovakvim, sa ovakvim standardizacijama. To itekako smatram da je bitno u kontekstu, pa ako hoćete i obnove Grada Zagreba odnosno tih 40 milijardi kuna koje trebamo potrošiti na ovaj ili onaj način itekako je bitno kakve građevne proizvode ćemo koristiti u toj obnovi, oće li one biti dovoljno dobre kvalitete, kako nam se, ne daj Bože ako bude nekih novih prirodnih nepogodi, kako bi ta šteta bila što manja. Međutim, da se vratim na proceduru. Ono što me posebice smeta jest što je u prošli petak ovaj zakon uvršten na dnevni red i to po hitnom postupku. Budući da ovaj zakon ima oznaku P.Z.E. predlagatelj, budući da se radi o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU, ima pravo tražiti da ide po hitnom postupku odnosno da se objedini prvo i drugo čitanje. Uredba je usvojena u ožujku 2019.g. Krenulo se sa primjenom te uredbe na način da su očito nekakve zakonodavne tj. izrada izmjena zakona je pokrenuta u jesen prošle godine. U prosincu prošle godine je mjesec dana trajalo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Budući da se radi o nekontroverznom zakonu došlo je čak 0 komentara na ove izmjene zakona, 0 komentara u mjesec dana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u prosincu prošle godine. Mi smo danas u rujnu, 9. mjeseci nakon toga da ove izmjene zakona nisu se našle u zakonodavnoj proceduri i traži se hitan postupak. Ako je trebao biti hitan postupak ja sam očekivao da dođe to u veljači primjerice, to bi bilo primjerenije. Ovako, mislim da je ovo jedna zapravo zlouporaba da se automatski svi propisi koji su u sređivanju s pravnom stečevinom EU stavljaju pod hitnom postupku. Ja bi volio da to stane jer, a ako je doista potreban hitan postupak onda neka predlagatelj objasni šta je čekao 9. mjeseci da stavi to u zakonodavni postupak i da je i da se mora sada objediniti prvo i drugo čitanje. nemam nikakav problem sa sadržajem zakona, ne vidim ni da tu nešto možemo puno mijenjati, niti amandmanima, niti bilo kako budući da se radi, još jednom, o uredbi EU, ali doista bi htio da ne ide svaki zakon koji ima oznaku P.Z.E. po hitnom postupku, a ako ide neka onda se objasni zašto onda i izvršna vlast odnosno vlada koja je inače vlada kontinuiteta, mi nemamo novu vladu, nakon izbora imamo vladu kontinuiteta, imamo ministarstvo kontinuiteta, imamo državnog tajnika kontinuiteta i volio bi da onda se objasni šta se čekalo 9. mjeseci. Zahvaljujem.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati izmjene i dopune Zakona o građevnim proizvodima neovisno o tome što se radi o hitnoj proceduri. Prije svega moram reći da kada se govori o Vladi kontinuiteta da je Vlada koja je prethodila za koju gospodin Tomašević tvrdi da je … njenog kontinuiteta je u tom mandatu gotovo preko 10% zakona predložila ovdje u redovnoj proceduri. Hitna procedura odnosila se isključivo na zakone koji se usklađuju sa Europskom unijom i na niti jedne druge zakone. Čak smo u ovoj istoj sabornici raspravljali u redovnoj proceduri i zakone kojima smo potvrđivali određene međunarodne konvencije, a na koje u bitnome nismo mogli utjecati. I takve smo zakone raspravljali u redovnoj proceduri. Što se tiče zakona po hitnoj proceduri, jako, jako mali broj zakona nam dolazi u hitnu proceduru a da za njih ne bi mogli reći da bi bili u redovnoj proceduri zbog toga što nisu zakoni koje usklađujemo sa Europskom unijom. Toga je jako malo i tu kažem to bi možda na prste jedne ruke mogli u cijelom prošlom mandatu utvrditi koji su to, kakvi su to zakoni bili. Stoga ne vidim nikakvu posebnu potrebu ovdje naglašavati činjenicu da se ovaj zakon donosi u hitnoj proceduri. Tim više što govorimo o relativno stručnom zakonu na kojega baš i nekakvih bitnih primjedaba ne bi ni imali. Govorimo o usklađenju sa europskom direktivom koju moramo prenijeti u naše zakonodavstvo i za koje je protek od 6, 7 mjeseci od kada je provedena javna rasprava sa zainteresiranom javnošću nije nekakav rok. Naime, mislim da je javna rasprava krajem prošle godine provedena. U međuvremenu onda je bila ako se dobro sjećam i zimska stanka. Vrlo brzo smo radili u posebnim uvjetima došla je na toga izbor, ljetna stanka. Ja ne vidim koji je to krimen da bismo mi sada trebali ovaj zakon kritizirati odnosno izdvajati poseban stav o neprimjerenosti dolaska ovakvog zakona u hitnu proceduru. On i po meni ne može biti nego u hitnoj proceduri kada kažem da i ne možemo ga mijenjati. Da li je to moglo biti dva mjeseca prije, tri mjeseca prije mislim da je u ovom trenutku sve jedno. Vlada ga je raspravila i predložila zakon prošli tjedan ustvari. Inače sam zakon kada o njemu govorim, mi smo ga donijeli 2013. godine sjećamo se ovdje u Saboru kada smo o njemu raspravljali i u međuvremenu je 4 puta mijenjan. Dva puta, ovo je treći puta zbog usklađivanja i jednom smo ga mijenjali zbog činjenice da smo Državni inspektorat osnivanjem Državnog inspektorata poslove inspekcije, građevinske inspekcije koja jest nadležna za provođenje ovoga zakona prebacili iz resornog ministarstva koji je do … bilo, u čijem je sastavu bila inspekcija prebacili u Državni inspektorat. Dakle ovo je 4 put da ovaj zakon mijenjamo i dobro je da ga usklađujemo sa europskom direktivom jer ja mislim da na taj način ustvari štitimo gospodarske interese Hrvatske odnosno hrvatskih poduzetnika odnosno proizvođača građevinskih građevinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Jer građevni proizvod kao što to zakon sam govori jeste proizvod ili sklop proizvoda stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstva građevine u vezi s temeljnim zahtjevima građevine. Ti temeljni zahtjevi građevine propisani su Zakonom o gradnji kojim je zakonom pobrojano 7 temeljnih zahtjeva za građevinu, pa je u tom smislu vrlo važno da se uredi tržište građevnih proizvoda i kada je u pitanju ovo koje se odnosi na usklađena područja koja su definirana uredbama, ali i neusklađeno područje koje mi danas dodatno ovim zakonom reguliramo kako bismo opet želim reći zaštitili interes Republike Hrvatske. Prije svega zbog toga sam i postavio odnosno dao repliku gospodinu državnom tajniku kako bismo zaštitili hrvatske proizvođače od onih proizvođača koji … iz trećih država koji kakvim postupkom mora biti propisano stavljanje na tržište takvih proizvoda u Republici Hrvatskoj i to je malo prije gospodin državni tajnik jasno obrazložio. Dakle, ovakav zakon kojega mi sada usklađujemo prvenstveno je u interesu Republike Hrvatske bez obzira što smo već ranije čuli da ovdje ovdje slijepo provodimo uredbe Europske unije, ali ovo radimo prije svega iz razloga što često puta ti građevni proizvodi koji se stavljaju na tržište Hrvatske a dolaze iz trećih država znaju biti jeftiniji, znaju biti nekvalitetniji, znaju biti osnova zaštite zdravlja i okoliša značajno opasniji od onih proizvoda koji dolaze i koji su propisani i proizvedeni u državama koje su članice Europske unije bilo da da je to onaj proizvod koji je u usklađenom ili neusklađenom području. Još bi samo nekoliko riječi rekao, a na to me potaknula gospođa Mrak Tatitaš, sada je nema tu koja je govorila o značaju graditeljstva, značaju građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Moram reći dakle da je i po broju izdanih akata za građenje i po broju i po obimu građevinskih radova ova godina za prvih 6 mjeseci kada je u pitanju rast BDP-a imala na određeni način potporu u tim građevinskim djelatnostima i premda je iza nas zatvaranje hrvatskog gospodarstva kako smo ga nazivali loock downom u ožujku i travnju, pa dijelom i u svibnju u tih 6 mjeseci koji su iza nas veći je obim građevinskih radova koji je jedan od bitnih sastavnica hrvatskog bruto društvenog proizvoda za 3,1 u odnosu na istih 6 mjeseci prošle godine koja je bila rekordna godina čini mi se kada su u pitanju obim građevinskih radova. Prema tome, vrlo važno je uređenje tog građevinskog sektora kada je u pitanju hrvatsko gospodarstvo i poticanje razvoja hrvatskog gospodarstva. Ja sam uvjeren da će i ovih drugih 6 mjeseci kada nismo zatvorili hrvatsko gospodarstvo još više doprinijeti stanju BDP-a odnosno manjem padu od onog proklamiranog pada BDP-a od 9,4% koje smo propisali, koje smo utvrdili i predvidjeli usvajanjem rebalansa državnog proračuna u travnju ove godine. Dakle, vrlo je važno iznijeti ulogu hrvatskog građevinarstva i kad je u pitanju broj zaposlenih i kad je u pitanju i kada je u pitanju realizacija brojnih velikih prije svega projekata koji se financiraju sredstvima EU. 90% svih 90% svih građevinskih radova čini mi se tijekom 2018. i '19. godine kada se odnosi na javne investicije bilo je financirano sredstvima EU odnosno sredstvima fondova EU. Ja sam uvjeren da će sada ovih 22 milijarde 400 milijuna kuna koji nas očekuju kroz višegodišnju financijsku omotnicu i kroz sredstva koja se pomažu za oporavak hrvatskog gospodarstva još više doprinijeti razvoju građevinarstva, a građevinarstvo samo po sebi kao što sam malo prije rekao bitno utječe na, bruto društveni proizvod u RH. Evo, pa u tom smislu kako ovaj zakon doprinosi uređenju tog građevinskog tržišta po meni njime itekako čuvamo i brinemo o hrvatskim proizvođačima građevinih proizvoda prije svega u onom dijelu o kojem govorimo na neusklađenom području jer mi u Klubu zastupnika HDZ-a podržavamo donošenje ovoga zakona. Hvala. Hvala. Slijedeća rasprava je Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Počet ću sa riječima kolege Bačića, zaštiti hrvatske proizvođače, nemojte ih više štiti jer ih nema, nažalost u vrlo malom broju. Tribali su davno se štiti hrvatske proizvođače, pada mi napamet izjava ministra Vrdoljaka Ivana, inače stranačkog čelnika od uvaženog od tajnika, državnog tajnika, našeg ovde predlagatelja koji govori ovdje nama iznio ispred predlagatelja, da će Hrvatsku urediti kao šta je uređene JANAF. Tako da govorite o hrvatskim proizvođačima o ovoj uredbi koja regulira građevinske ovaj proizvode koji su u biti u skladu sa uredbom EU. Znači ja sam prvi da budu kvalitetniji proizvodi, bolji proizvodi u građevini da se zaštiti poglavito domaća proizvodnja, međutim postavlja se pitanje što je ostalo od te domaće proizvodnje, meni uvijek pada napamet jedan od ključnih i najvećih projekata izgradnja autoceste A1 Split – Zagreb ili Zagreb – Split zavisno odakle gledamo. Tada je propadala splitska željezara npr. koja je imala svoj proizvod za građevinski, međutim nije se kila jednoga uložila ni u vijadukt, ni u tunele, ne znam sve šta iđe, mostove, nego s je uvozilo željezno iz Turske, a u to vrijeme se kupila sirovina u RH i brodovima i tankerima je se slalo u Tursku ta sirovina koja se kupila kao ovaj U ovome zakonu govoriti, u ministarstvu u ovome trenutku kad govorimo o opasnostima na zdravlje ljudi, životinja, okoliša, građevinskih proizvoda ja moram da u RH nisu isti zakon, bez obzira što mi ovdje ćemo donijet ovu uredbu, nisu isti zakon. Spomenuo sam ono što je u resoru vas državni tajniče, znam da ste zauzeti mobitelom, ali samo da čujete glas zastupnika, bilo bi dobro već ako ste dio vladajuće većine i ako ste došli ovdje bilo bi pristojno da slušate saborske zastupnike, ali u kontinuitetu u kojemu ste vi bili sa SDP-om Ivanom Vrdoljakom, kasnije i sad, da čujete glas ljudi koji je preko noći osvanule bazne stanice teleoperatera i koje ugrožavaju njihovo zdravlje. Mi kad govorimo o zaštiti zdravlja, kod ovaj zakon govorimo o građevinskom materijalu, mi moramo govoriti i o onome što je u djelokrugu ministarstva ako ćemo poštivati uredbe EU. Zašto u RH jedino ne triba građevinska dozvola za postavljenje stanica? Zašto teleoperateri u RH imaju najveću dobit, HT, Deutsche telekom? Najveću dobit, 42%, a u EU državi odakle dolaze manje od 20%. Znate zašto? Jel zašto je jučer pao sustav? Znate zašto? Zato što Hrvatska država nije zaštitila svoj nacionalni resurs koji su stvarali naši građani. I sada im još bazne stanice koje ugrožavaju zdravlje, na škole, vrtiće, bolnice, postavljaju bazne stanice. Ili primjera mi se pozivamo na ovu uredbu, kolega Bačiću, zašto govorimo o zaštiti, da bude građevinski materijal siguran za zdravlje ljudi, životinja i tako okoliša. Kako je moguće zašto npr. je moratorij na 5G u Bruxellesu, primjer evo mene zanima, a mi se pozivamo svi na Bruxelles. Zašto je moratorij? Zato šta gradonačelnica i ti ljudi koji tamo odlučuju očekuju da se vide zdravstveni učinci, ako je zdravlje ispred svega. Sad nosimo maske, zbog čega, zbog zdravlja ne znam ni ja više zbog čega. Jedan dan možeš nosit, drugi dan ne mož, treći dan poljoprivrednik ne smije gnojit, četvrti dan smije, više se ne zna, jedan dan mogu u školu, drugi dan ne mogu, više ne znamo ni mi čemu služi. Ali ako je zdravlje prioritet, šta ovom uredbom se nalaže da građevinski materijal bude zaštita zdravlja i okoliša, zbog čega se u strani investitor kao što se teleoperateri u RH ponašaju kako se ponašaju, šta se ne ponašaju, ne nisam ja da se zaustavi razvoj, dapače, ali neka se teleoperateri ponašaju kao u državama odakle dolaze, ni manje ni više. Ja vas pitam, 4 puta u 2014. godini je dolazilo da je protupravno postavljena bazna stanica, vi u suradnji sa nadležnim, inspekcijom koja je također tu umočena do grla ne želite srušiti tu baznu stanicu. Zbog čega? Evo danas su bila ta dva zakona, ja sam da, danas je bia na Vladi zakon o gradnji izmjene, gdje sam tražio da teleoperateri moraju imati za bazne stanice građevinsku dozvolu, kao i u ostalim državama. Jedino nas u EU ne triba građevinska dozvola u Hrvatskoj. Dobar su to sponzor teleoperateri. Oni su veliki oglašivači u medijima, da ako će svi protiv njih govoriti kolega Bačić, zašto bi mi govorili protiv teleoperatera, niti ja govorim protiv njih, ali treba im pogodovati u Hrvatskoj jer oni su veliki oglašivači, oni su monopolisti. Samo trebamo mi kao zastupnici tražiti da se ponašaju kao u državama odakle dolaze. Međutim, ti ljudi na trenu, pa ima ih u Zagrebu na brojnim mjestima, bazne stanice nezakonito se postavljaju, ljudima preko noći do prozora, na kulturna dobra. Tvrđava na Klisu, Šibenik, brojne tvrđave budu kao ukras ogromne te bazne stanice. Mi čak ni svoje kulturno dobro ne znamo zaštititi, a kamoli zdravlje ljudi. U crkvene zvonike, čak su svećenici u crkvene zvonike, sakriju zvonik dozvolili. Zbog čega kriti to? Ako nam je prioritet zdravlje, mi smo zaustavili cijelo gospodarstvo zbog korone, život je stao u jednom trenutku osim kluba 9 u Slavonskoj i slični u Slovenskoj, taj je radio klub kolega Boriću ministri su radili uredno Butković, oni su to cijelo vrijeme radili igrali na karta, oni su tada bili jedini privilegirani i mogli su to raditi. Poljoprivrednik nije smio u vinograd, njivu. Ako je u ovome slučaju ja tražim ako mi donosimo uredbe, ako ćemo mi njih donositi da se mi na kraju mandata pohvali predsjednik i predsjedništvo, da smo donijeli tisuću uredbi i direktiva onda koji je smisao ovog Sabora, koji je smisao? Mi moramo biti jednakopravno u EU. A zašto nismo uvaženi državni tajniče odgovorite mi na to pitanje? Zašto terorizirate građane RH strani teleoperateri? Zašto ih mogu postaviti na dimnjak u sred grada Sinja na objekat koji nije predviđen, kršeći prostorne planove, kršeći … grada Sinja, tako i Zagreba, tako Zadra, tako Šibenika, Splita, Varaždina. U Varaždinu, evo gradonačelnika ovdje imate, ogroman problem i čak je HDZ organizirao tribinu, a ja sam dao zakon ovdje u prošlom mandatu, vaši saborski zastupniče su glasali protiv toga zakona da mora imati građevinsku dozvolu i da poštivaju prostorne planove, a vi organizirali u Varaždinu tribinu dva dana prije. I vaš kolega saborski zastupnik iz Varaždina glasa protiv iz okolice Varaždina iz vaše organizacije temeljne tamo. Ovo nije pitanje HDZ-a, SDP-a ni Mosta, ovo nije pitanje Hrvatska udruga za zaštitu elektromagnetskoga zračenja da bi gradonačelnik lakše mogao sjetiti se te tribine jel imate problem sa baznom stanicom u Zaprešiću, u Zagorju, u Slavoniji odsvakle ljudi zovu. Ako smo jednako pravni, ja ovdje postavljam ključno pitanje, nitko nije protiv razvoja tehnologije, pa imam ja ali zbog čega, evo mene zanima tko će im odgovoriti zašto je recimo u Bruxellesu 5G stavljen moratorij određenim kantonima u Švicarskoj, u Sloveniji moratorij. Zbog čega moratorij? Hoću vam reći zašto? Zato što ljudi razmišljaju da vide zdravstvene učinke i ovaj zakon i ova uredba je što se tiče građevinskog materijala također zbog zdravstvenih učinaka. Ali ako ćemo mi samo donijet ovu uredbu da je donesemo pod krinkom da ćemo zaštiti domaće proizvođače, nismo ih ni do sada štitili, mogli smo mi njih i do sada štititi, nismo trebali uvoziti željezo za ugradnju u autoput iz Turske, imali smo mi Splitsku željezaru mogli smo je spasiti. Ali uvozni lobi je odradio svoj posao pa je uništio tu željezaru i to je činjenica. Mi u ovome trenutku uvaženi državni tajniče, ja kao saborski zastupnik tražim odgovore, zbog čega se teleoperateru primjera RAdošća kod Sinja, bazna stanica koja je četiri puta morala biti skinuta gdje znači znači protuzakonito postavljena, ovdje u Zagrebu ljudi prosvjeduju u cijeloj Hrvatskoj na ponašanje teleoperatera. Zbog čega nije potrebna građevinska dozvola u RH i jedino u RH, jedino, čak u Srbiji i Crnoj Gori koje su zemlje van EU je potrebna građevinska dozvola. Jel se ne želimo zaštiti zdravlje naših ljudi nego isključivo pogodujemo stranim stranim … strani profit, a tko zna … dobija u džep i od naših. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj je povrijedio čl. 238., naime on je ovakvim istupom kao poznati narodni tribun povrijedio brojne hrvatske proizvođače građevnih proizvoda u Hrvatskoj, od građevinske stolarije, krovopokrivača, proizvođača keramike, proizvođača državnog namještaja, proizvođača PVC stolarije, veliki broj takvih takvih proizvođača u Hrvatskoj opstoji usprkos ovakvom stavu kolege Bulja da je Hrvatska potpuno osiromašena kada je u pitanju građevinska djelatnost. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo još jednu povredu Poslovnika Miro Bulj. **Bulj, Bačić je povrijedio čl. 238. jel je on sada nabrojio sve proizvode od keramike do ne znam crijepa, svega što se proizvodi. Nažalost kolega Bačiću nemojte ih više štititi, budete li ovako štitili neće ostati zrno prašine na ledini, nemojte više ovako štitit. I nemojte samo prepisivati ove uredbe, a raditi sasvim suprotno. A teleoperateri su vam točno pokazatelji kako ste upravljali RH i što vam rade.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo mislim da je ovaj zakon izazvao raspravu, bez obzira što možda izgleda banalno, on je možda čak i čudan u svom nazivu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima i čuli smo jednu poslanicu ili predavanje kolege Bulja o baznim stanicama koje nemaju veze s ovim, ali evo odslušali smo po tisućiti put što on o tome misli, iako mislim da ne barata baš točno sa podacima. Što se tiče ovog zakona u hitnom postupku koji bi samo … mislim da je jednostavno u 14 članaka primjena direktive koje nam trebaju osigurat da ta nekakva EU putovnica za građevinske proizvode ispuni ono što smo očekivali kad smo ušli u EU, htjeli smo imati pravila, uređeni sustav, uređenu državu u kojoj se zna kako se ponašaju svi i da ono što dobijemo kao proizvod, izgleda onome što želimo ili da bude barem jednako vrijedno kao i ostalih građana u EU-u. Tako da ovaj zakon sa svojom primjenom, jasno je rekao što je ušlo do 1.7.2013. u Hrvatsku, vrijedilo je nešto do 2016., nešto do 2019. ali u biti danas smo u 2020., znači sve mora imati određenu razinu oznake, to je ona oznaka CE, za one koji kad nekad kupuju građevni materijal, znaju što kupuju jer ako nje nema, očito da se radi o proizvodu koji možda i nije trebao biti na prostoru ili na tržištu. Ako još pogledamo i oznaku ispod koja označava godinu, da li se radi o cementu, ljepilu i bilokojem drugom proizvodu, cigli ili ne znam čemu ostalome, jasno je da nam netko može uvaliti i nešto što je malo starije a onda sigurno neće odgovarati karakteristikama koje želimo ugraditi u svoj objekt koji gradimo. Mislim da RH u tom prostoru čini zaista dosta toga u odnosu na ono što imali do ulaska u EU, da zaista ovo što se nalazi na tržištu odgovara kvaliteti koju imaju i sve ostale zemlje EU-a. Kada govorimo o neusklađenom prostoru, tj. zemljama našim susjedima, mislimo možda na BiH, Srbiju itd., koje nisu članice EU-a, moguće je da iz tog prostora u RH također uđu određeni proizvodi koji bi trebali biti usklađeni i sa ovakvim, sa ovim zakonom ali i sa svim ostalim certifikatima, ajmo ih tako nazvati, ne samo kad govorimo o građevnom proizvodu nego o svim ostalim vrstama proizvoda koje nose takvu oznaku CE. E sad, čuli smo danas opet podcjenjivanje ove naše države u kojoj se ništa ne proizvodi, ne funkcionira poljoprivreda, turizam nam je na 50% pa od čega onda se skupi određeni prihod ili se ostvare određeni BDP u 100%-tnom iznosu? Što to mi onda pored svega toga radimo ako ničeg nema? A to nije istina. Znači u Hrvatskoj postoji građevinska industrija, postoji, imamo 3 cementare. Da li ih imamo? Ja mislim da ih imamo. Cemex, Našice cement, Holcim. Pa to su cementare koje su itekako u našoj regiji vrlo važni objekti koji proizvode onu najosnovniju tvar koja nam treba da bi uopće nešto gradili. S čime imamo problem? Imamo problema sa željezom, sigurno ga ne proizvodimo kao nekada dovoljno i to se sigurno rješava na nekim drugim tržištima ali sve ostalo, drvo, imamo, proizvodnju imamo, preradu imamo, mislim zašto podcjenjujemo stalno našu državu i sve ljude koji nešto rade u ovoj državi i pokušavaju ostvariti barem na prostoru građevnog proizvoda ili građevnih materijala? Pa u elektro kabelima i biločemu, pa tu nema jače ne znam tvornice od ove koja je nedavno čak i obnovila svoje pogone, ja mislim da je Elka, tu iz Zagreba. Znači to su certificirane, visoko kvalitetne kompanije koje mogu raditi sve što rade i sve druge države ili bilokoje ne znam, cijevi ili bilo što drugo što proizvodimo, opeku, crijep itd., pa barem to u RH ima. I mi smo država koja gradi. Pa sva naša osobna imovina je najvrednija imovina jer je stvaramo godinama, štednjom na različite načine itd., pa svaki Hrvat ima nešto od svog stambenog prostora ili barem nešto ili na moru ili na kontinentu itd., pa to se stvaralo i godinama ali i u ovoj državi i nije se stvaralo sve na uvozu. To što želimo imati neke druge materijale ili bolje koje dolaze iz drugih zemalja jer nam izgledaju ljepše itd., ali ne možemo reći da mi ne proizvodimo keramiku. Čemu podcjenjivanje ništa ne proizvodimo? Ili poljoprivrede, ona ništa ne radi. Nije istina i takvim raspravama treba odgovarati, kolega Bulj na način da toga ima i to čini onih 80% o kojima govorimo kad govorimo o vrijednosti BDP-a ako je 20% turizma.

Zahvaljujem. Kolega Borić, slažem se s vama. Za razliku recimo od brodogradnje koja je bila kad u pitanju RH svrstala nas u sam vrh prije 300 g. svjetske brodogradnje, ipak smo u taj konačni proizvod u velikom djelu gradili sa uvoznim materijalima. Kad je u pitanju građevinarstvo u Hrvatskoj, situacija je posve drugačija i veliki broj hrvatskih proizvođača građevnih proizvoda opstoji, živi i kad se gradi jedan objekt u Hrvatskoj, moguće je u vrlo velikom postotku koristiti građevne proizvode koji dolaze iz Hrvatske, zato se slažem s vama, ovim zakonom treba pomoći da se i njima i njih sačuva od nelojalne konkurencije,

imali primopredaju jednog broda kanadskom naručitelju nakon gotovo 427 dana blokade računa tog istog brodogradilišta, kažem uz napore Vlade i onih koji su ga završili i gradili i koji još imaju na nalozima nekoliko brodova koje žele završiti, jasno je pokazano što želimo. Metal, čelik i željezo jest problem međutim kad smo imali željezare, onda je na drugoj strani bilo zaštita prirode, što s time? I danas kad imate kamenolom, zaštita prirode. I to je jedan mineral koji nam treba u građevini. Imamo kamenolome, kažem, imamo cementare, imamo sve ali kad dođemo do toga što koristiti, e onda imamo problem sasvim neke druge prirode. Građevna industrija u RH ima svoje mjesto, ono nije nastalo u ovoj državi našoj, RH, nastalo je davno prije, u onoj drugoj državi, ali se nastavilo i ona odrađuje svoj posao na korist ljudi koji ga to žele koristiti. Mislim da mi u građevini imamo što reći a to pokazuje i brojni infrastrukturni projekti koji se grade ne sada nego proteklih 30 godina. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme.

Malo je ostalo za kazati nakon kolege Borića, ovako nadahnut govora baš u skladu sa propisanim zakonom, zaista malo riječi ostane, ali ja ću spomenuti nekoliko stvari, moram naravno, spomenuti, vidio sam da je ovdje velika briga za domaćim proizvođačima i to mi je drago. Ja bi volio da radi Ciglana Sinj, da proizvodimo opeku, matune koji su bili, neprikosnoveni prema ovima što sada uvozimo, međutim, jedino što je ostalo, ostali su rudokopi koji su nisu sanirani i sada je to u biti uglavnom su to divlja odlagališta, nažalost. A što se tiče, evo spominjete i keramiku je spominjao, što je sve spominjao, nemam pojma, i željezo je isto potrebno imati u pa se nije iz splitske željezare nego je se .../Govornik se ne razumije./... bilo je na autoputu, bilo je, uvozimo iz turske, uvozni lobiji naravno, splitska željezara je propala i radnici koji su imali svoj .../nerazumljivo/... i tehnološki razvijena je bila željezara, ljudi su primali svoje plaće, propala. Koga je brige, a govoriti o možda .../Govornik se ne razumije./... možda je kolega Borić zaboravio, žao mi je što je izašao, kako se on lipo temeljito očuvali od, znači, mi ne možemo govoriti ovdje, o ovome, ovoj uredbi koju ćemo donijeti gdje nam je cilj građevinski proizvod koji ćemo mi znači mi na tržište da čuva okoliš, naše zdravlje, zdravlje životinja, čak tako piše tamo da ljudi, a u biti, pod krinkom da ćemo mi zaštiti domaću proizvodnju. Ako ćete je štititi kao i dosad i ako mislite da će ovaj papir što mi sad izglasamo zaštititi domaću proizvodnju, onda je nemojte više štititi. Vi, ne .../Govornik se ne razumije./... šta taknete raspane se, odmaknite se, nemojte krećati u to, e, nemojte gledati u to jer vi što pogledate, propane. to je problem. Ja se okrenem oko sebe, .../Govornik se ne razumije./..., Dalmatinka tvornica, žene ostale bez plaća, teror bio, tada sam prosvjedovao, ne znam, kolega Bačić je bio tada na vlasti, dolazio u Sinj, radnice Dalmatinke. Mene je moralo privodit, autoprijevoz, pogledali ste, takli se, raspa se, nemamo više prijevoza, vi ste pogledali, raspalo se, ja govorim o svom kraju, vjerojatno i ostalim krajevima. A kad govorimo o splitskom bazenu, i sad još govorite mi donosimo ovu uredbu da bi zaštitili domaću proizvodnju. Jedino što imamo, to je eksploatacijska polja, poglavito područja Dalmatinske zagore, primjera. Proizvodnja kvalitetne energije, to je vaš isto također, predstavnik uvaženi državni tajniče omogućio, one vjetroelektrane u Pađenima, .../Govornik se ne razumije./... vitar s Dinare puše, ne zaustavlja se. Kapa kuna, kapa im kuna iz džepa građana, naravno, kapa im kuna iz džepa građana. Pa ste vidjeli ono, koja je ono spodoba? I ministar to je Ćorić potpisa bez grižnje savjesti, bez ikakvog problema. A to građani godišnje plaćaju milijardu i pol kuna iz svog džepa. 2015. donesen Zakon o obnovljivim izvorima energije, proturen na zadnjoj sjednici od strane tadašnje Vlade u kojoj je bio tada na čelu Zoran Milanović. Je li to istina? ne razumije./... koalicijski partner, evo ga ode? Tako ste održali vlast, na štetu naših građana. Pa nemojte ništa više vi štititi, kaže da zaštitimo naše proizvode. Pa on spominje šume, spominje drvoprerađivačku industriju. Pa iz Gorskoga kotara onoliko šume, onoliko pilana, toliko kvalitetnih ljudi, toliko tradicije, jedino što balvane vozimo u Italiju, za njima naše ljude koji su tu proizvodili i tamo se stvara dodatna vrijednost koju nama prodaju ode. To nije dobro. Nije dobro. Ako mislimo da ćemo mi ovom uredbom o zaštiti o građevinskom materijalu koji će biti određene kvalitete koju mora imati, e tu smo se grdo prevarili i to nas ubija ovi reflektori Bruxellesa i tad ja spominjem teleoperatere, njima se zamanta. A to znaš zašto im se zamanta jer ne smije im se spominjat protiv teleoperatera, a oni imaju jedan obrambeni mehanizam, znaš koji. On je protiv razvoja, on je zatucan dolje iz Sinja, on je, tako se oni koriste.

Problem je što se ne primjenjuju. I od nas kao saborskih zastupnika mi moramo vikati i galamiti zbog čega samo donosimo uredbe i direktive svaki dan,

**Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala. Kolega Bulj, ako sam ja vas dobro razumio, vi ste protiv ovog zakona. A nisam shvatio protiv kojih članaka ovog zakona ste, protiv kojih rečenica, što bi vi promijenili u ovom zakonu da bude drukčiji, da bi bio po onome kako bi ga vi htjeli dolje? Protiv jeste, ali niste dali ništa alternativu kako to napraviti. S druge strane, kažete da s time ništa ne štitimo. A kažete da ulazi u Hrvatsku nešto što ne valja? Pa kako ćemo to što ne valja i ulazi u Hrvatsku eliminirati s našeg tržišta, ako ne propišemo kako to treba izgledati? Upravo ovakvim zakonskim rješenjima svi naši proizvođači se prilagođavaju kvalitetom svojih proizvoda onome što se plasira na tržište EU.

Ja sam govorio o primjeni, da nije dovoljno. Naravno da sam ja za to što se piše u ovoj uredbi, ali moremo je i ne donit. Gdje ste vi čuli da sam ja rekao protiv? Znači ja sam protiv toga da bude, da ne bude građevinski materijal štetan po okoliš. A molim vas lipo, nemojte mi to implicirati. A što se tiče prijedloga, danas je bio na Vladi moj prijedlog, baš što se tiče nadležnoga ministarstva. Zakon o gradnji gdje bi se bazne stanice koje su opasne, postavile se građevinskim dozvolama, nemojte se smijati, smijete se. Dao sam ja dovoljno zakona, ali vi ste glasali protiv. Da isto bude u Hrvatskoj kao što bude, kao što je u EU, samo usklađeno, ni manje ni više, a vama je to smišno, jel vi kažete vi ništa niste predložili, danas su dva moja zakona, a drugi moj zakon na Vladi je danas bio gdje je bilo naravno negativnog mišljenja, nisam ni vidio, da plaćaju pravo služnosti lokalnim samoupravama, privatnicima, kuda idu kabeli i infrastruktura od teleoperatera. I to ste bili zadnji put protiv, nije u Sloveniji, u Sloveniji mrsno to plaćaju

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, evo pokušati ću se držati točke dnevnog reda mada to moram priznati u ovoj raspravi, u ovom prijedlogu zakona baš nije bio često slučaj. Čuli smo o svemu ponajviše o baznim stanicama, međutim izazvan zapravo na neki način pod navodnicima izazvan govorom u ime kluba ispred SDP-a, a i kolege Tomaševića ja bi zapravo samo želio upozorit na dvije svari. Dakle, vezano za ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima s konačnim prijedlog zakona zapravo implementiramo 2 uredbe. Ovdje se govorilo, barata se smjernice, barata se uredbe, bilo bi dobro da razlikujemo te dvije stvari. Dakle, uredba je nešto što ima izravan učinak, nešto što se implementira u naše zakonodavstvo bez posebne potrebe da se donosi posebni zakon za razliku od smjernice gdje je zapravo nacionalna država ima mogućnost da ostvari taj cilj, ali je način na koji će to učiniti ovisi od države do države. Dakle, govorim o Uredbi 2019/515 Europskog parlamenta i vijeća koja je stupila na snagu 19. travnja 2020. godine. Prema tome, nije govorili smo ovdje 2019. kada je donesena, govorimo o stupanju na snagu. Imamo Uredbu 2019/120 Europskog parlamenta i vijeća koja je odnosno koja će stupiti na snagu 16. srpnja 2021. godine s time da će određeni članci navedene uredbe stupiti s 1.1.2021. godine. Prema tome, ja smatram da ministarstvo odnosno ova Vlada u ničemu zapravo ne kasni, prvo ako gledamo ove datume, a drugo ako pogledate i sam smisao uredbe, dakle uredba je nešto se izravno primjenjuje. Svaki građanin bilo koje države članice može se pozvati na uredbu i pred Europskim sudom i pred domaćim zakonodavstvom. Prema tome, sama

Zahvaljujem kolega na ovoj poduci. Možda da isto tako možda i podučite svoje kolege znači i kolegu Bačića i kolegu Borića koji su govorili o direktivi dok su raspravljali o ovoj raspravi. Više puta su spominjali riječ direktiva odnosno kako vi kažete smjernica, a ne uredba. Znači ja se slažem ovdje se govori o usklađivanju sa uredbom koja je direktno primjenjiva, ali evo ili recimo kolega tajnik koji je jučer na odboru dva puta govorio da je to uredba Vijeća Europe. Pa mislim, čisto kad, ako već dijelite lekcije da ona podijelite lekcije i svojim kolegama. Isto tako i što se tiče držanja teme rasprave, pošto smo ovdje slušali od kolege Borića i od kolege Bačića o brodograđevnim proizvodima, a ne o građevinskim proizvodima, tako da samo bi molio isti aršin koji primjenjujete prema oporbi da isto tako i prema svojim kolegama. A što se tiče datuma kada stupa na snagu određena uredba, kao što ste rekli,

Hvala lijepa. Meni je žao zastupniče ako se ovo doživjeli kao neko dociranje nije to bila apsolutno niko dociranje već ste ovdje govorili o tome zapravo da se kasni u nečemu, ja sam samo ukazao na to da se u ničemu ne kasni. I mislim da se slažemo kada govorimo o uredbi koja je njezin značaj, koja je njezina ovoga način na koji se implementira i na koji način se zapravo građani na nju mogu pozivati. Mislim da je to sasvim jasno. Idemo završno u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Vidim da je malo, naše kolege iz većine uvati nervoza, ali šta ćete narod bira, pa izabere ovako kojega voli pričat, a to je problem …/nerazumljivo/… baš mi je drago šta se smiju kolege iz Varaždina. Kad sam spomenuo maloprije bazne stanice i baš taj kolega saborski zastupnik je organizirao sa svojim gradonačelnikom koji je sada saborski zastupnik sa …/nerazumljivo/… Udrugom za zaštitu elektromagnetskog zračenja u Varaždinu problem oko baznih stanica, predavanje i oni se protive u Varaždinu i ja baš taj zakon da nekoliko dana iza ovde da glasa se i kolega saborski zastupnik protiv. Ja mu govorim pa niki dan si organizira sinko moj u Varaždinu ljude si diza koji poen dobit ovo, i glasa protiv. I to je jedan problem, govorim kolega ne vi ste gradonačelnik, možete vi, možete vi, dat ću vam ja minut ako ćete repliku, slobodno gradonačelniče, ali je istina šta govorim. Pitajte bivšeg saborskog ovoga sadašnjeg saborskog zastupnika i tadašnjeg kako je bilo. Znači bitno je zdravlje i građevinski materijal, okoliš poglavito, al međutim mi ne držimo ni do okoliša, mi samo sa centrima za gospodarenje otpadom mogli bi roman otvorit da nemamo uopće predviđeno. Recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji nemate odlagalište za građevinski otpad. Znači kad razbijete vi nemate uopće odlagalište. Znači ja jednostavno, niti je koga brige, ljudi odlažu po Split, prođite, vidjet ćete, znači jednostavno nismo organizirani da zaštitimo zdravlje ljudi i prirodu. Mi nismo organizirani, pa ne bi palo napamet ovom ministru ugroze okoliša Ćoriću iz kluba tamo jedan od šefova, bez mobitela ulazi ministar tamo kod vašeg kolege iz JANAF-a, onda dođe kaže goni iz Vrgorca otpad u Sinj 120 km, a mi govorimo o zdravlju. Znači mi imamo obaveze određene i ovdje znači zaštititi naše zdravlje, međutim ne štitimo po nijednom pitanju. Sve smo mi to donili, uredno prihvatili smo mi gospodarenje otpadom, međutim kad je došlo, stislo tribalo prošle godine već zatvoriti određeni dio odlagališta naš šta je njima palo napamet gore, da bi zatvorili … Vrgorca sa istih sanitarnih uvjeta odlagališta u Sinj. A nećeš ga odložiti u Sinj, neće ga odložiti čuvar pa da se okrene. E znači ja ne bi volio da ono iz Vrgorca goni u Ploče, ali Ploče su puno bliže odakle je on pa mu nije palo napamet niti ja želim da oni gone u Ploče. Ali on je iz Ploča, on ne smi u Ploče onako nadobudno. I to je problem. Znači nije dovoljno donit samo uredbu i ovaj kolega kaže vaš kaže meni ti si protiv uredbe. Ja nisam riči reka protiv uredbe. Ali mi svakodnevno, mi koji smo duže u Saboru evo tu je kolegica Sabina, uvije, donosimo uredbe i direktive, samo se ne primjenjuju to je činjenica. Zašto mi nismo jednakopravni članovi EU, ne ostvarujemo svi građani ista prava evo po pitanju, ja sam spomenuo jel to u nadležnosti ministarstva to su telekomunikacije tj. postavljanje baznih stanica, on kaže to je van teme, ali to je pitanje zdravlja ljudi. Pa ne možeš ti ditetu nečemu metnit pod prozor baznu stanicu bez suglasnosti susjeda, bez lokalne samouprave tako nekom palo na pamet. U svim državama triba građevinska dozvola. I danas je bio na Vladi taj moj zakon, danas, nisam pročita, ali unaprid znam negativno mišljenje jel puno je njima bitniji teleoperateri koji će im platiti uredno kampanju, to je puno bitnije. Smije se kolega gori. Jesi diga povredu Poslovnika, vidim

Znači uvaženi državni tajniče, zanima me kao saborskog zastupnika, prije i aktiviste, što je sa nelegalno postavljenim baznim stanicama koje su postavljene protu protu prostornih planova lokalnih samouprava i zbog čega još one stoje? Jel vi uopće razgovarate sa teleoperaterima? Da li vi uopće štitite zdravlje ljudi? Ja sada stvarno kada pogledam nas ovdje u maskama zbog korona virusa sad zamislite kada je netko 24 sata u Sinju na pekari je ogroman dimnjak, dimnjak, na dimnjak je načička neki lik je načičkao tih baznih stanica žena doslovno tu rodila nedavno, mislim žena je u strahu od toga, bez suglasnosti bilo čije, bez obzir što prostorni plan kaže ne smije 50 metara biti postavljena bazna stanica od građevine. Ali je postavljena protiv propisa. A za nagradu taj dobio da more otvorio još kockarnicu ispod blizu škole tako da je taj poduzetnik … /Upadica Sanader: Vrijeme./ … uzet Nema replike. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Habijan. Izvolite. Odustajte. Stričak? Povrijeđen je čl. 238., kolega Bulj nije informiran, varaždinski HDZ je imao pressicu, to je točno, ali tema je bila da se prostornim planom definira na kojim lokacijama, po kojim kriterijima se mogu bazne stanice stupovi, odašiljači,

nije upoznat sa pressicom na koju se poziva. Varaždinski HDZ je imao tu temu, a prijedlog je bio da se prostornim planom definiraju udaljenosti i kriteriji gdje se mogu odašiljači postaviti. … Znači to što ste vi iznosili u svojoj raspravi nije točno. A kada bi se vas i slične pitalo mi bi se mogli vratiti već danas u Špilju Vindija. (HDZ)** Molim vas, uvaženi zastupniče Stričak nije bilo povrede Poslovnika dobivate opomenu.

nije nijedanput govorio o temi koja je bila predmet rasprave. Stoga ste vi kao predsjedavajući trebali prekinuti govor gospodina Bulja i vratiti ga na temu. Dakle, govorio je sve samo ne o temi rasprave. Hvala lijepo. Vi ste apsolutno u pravu, ja sam prekršio Poslovnik, ali taj Bulj niti jedan put nije govorio o temi, niti jedna rasprava nije govorio o temi. Povreda Poslovnika Bulj. Kolegi ću dat jel Anka Mrak Taritaš bivša ministrica kada su se donosili ti loši zakoni, ne želim uopće čuti jel ona je omogućila da se događa ovo što se događa po pitanju baznih stanica i svega. Vama, 238. povrijedili ste članak, rekli ste točno, a ja sam točno to predložio zakonom što vi govorite da se donese zakonom, a vi ste glasali protiv. I to je udruga HUZEZ bila Hrvatska udruga za zaštitu elektromagnetskog zračenja. To što ste tražili u Varaždinu … /Upadica Sanader: Vrijeme./ … na toj tribini, dat ćete mi koliko i njemu minimalno.

Radi se o tome da građevnih proizvoda ima, HGK je napravila katalog građevnih proizvoda koji se proizvode u Hrvatskoj, preko 1500 tih tih proizvoda ima u tom katalogu. A što se tiče rokova donošenja zakona i toga da zakon nije bio na vrijeme donesen odnosno da se odugovlačilo s njime, ne može se prihvatiti takva kritika zato što je zakon upravo išao punom procedurom i ove izmjene koje su se desile jesu trajale iz jednog razloga što usklađivanje sa EU-om nije jednostavno. S jedne strane kada se nova uredba donese, novu uredbu treba temeljito prvo proučiti da bi se mogle napraviti izmjene u našem zakonodavstvu. Kada se ta uredba nova donešena, temeljito prouči, tada se pristupa izradi izmjene i dopune našega zakona ili našega propisa, prilazi kroz cijelu domaću proceduru, javno savjetovanje, usklađivanje sa svim državnim tijelima, da bi se moglo pripremiti za notifikaciju u EU. Notifikacija u EU također traje neko vrijeme, priprema za nju traje neko vrijeme, u notifikaciji zakon provodi neko vrijeme, po izlasku iz notifikacije dobivaju se komentari na taj zakon, na te komentare ponovno treba odgovarati. S obzirom da smo imali promjenu u državnim tijelima, neka mišljenja odnosno suglasnosti državna tijela je trebalo ponovno ishoditi zbog promjene imena ministarstava i rezultati da danas imamo taj zakon ovdje. Dakle, nije se gubio niti trenutak u proceduri. Hvala vam lijepa. Hvala. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sjednicu nastavljamo sutra u 9 i 30 sati Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29. Hvala lijepa, laku vam noć.